Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaheksa seaduseelnõu ja esitab 11 Riigikogu otsuse eelnõu. Esimeseks, riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Teiseks, elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Kolmandaks, perelepitusseaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Neljandaks, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust maaeluminister. Viiendaks, keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuuendaks, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust keskkonnaminister. Seitsmendaks, konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Kaheksandaks, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister.Nüüd 11 Riigikogu otsuse eelnõu. Esimeseks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus". Teiseks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis". Kolmandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil "Inherent Resolve"". Neljandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis". Viiendaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil Eunafor MED IRINI". Kuuendaks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus". Seitsmendaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis". Kaheksandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias". Üheksandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris". Kümnendaks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel". "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis". Riigikogus esindab nende 11 Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kaitseminister. Kõik 19 eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 19 eelnõu ning Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise tulenevalt meie kodu- ja töökorra seadusest.Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli.

registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20.Liigume nüüd tänase päevakorra täpsustamise ja seejärel kinnitamise juurde.

kolmas päevakorrapunkt, milleks on "Kultuuri arengukava 2021–2030". Teiseks, kokkuleppel arupärimise esitajatega lükkub tänaseks neljandaks

Lugupeetud juhataja! Kas te oleksite nii lahke ja selgitaksite meile, mis põhjusel need kultuuriminister Anneli Oti ettekantavad punktid täna [päevakorrast] välja võetakse? Mis on selle sisuline põhjendus? Minu teada sisuline põhjendus on see, et kultuuriminister ei saa tänasel istungil osaleda. Indrek Saar, protseduuriline küsimus. Kas te ütleksite, mis põhjusel kultuuriminister ei saa tänasel istungil osaleda? Minu teada ta peab olema eneseisolatsioonis, ma muud ei tea.

kas selles olukorras tundub teile istungi juhatajana, et valitsuse liige on käitunud nii parlamendi kui ka oma valdkonna suhtes lugupidavalt ja piisava vastutustundega? Aitäh! See kindlasti ei ole protseduurilise küsimuse teema hakata siin inimese inimese konkreetseid terviseandmeid lahkama. See ei ole protseduuriline küsimus. Aitäh teile! Alustame nüüd päevakorra hääletamise ettevalmistamist ... Vabandust! Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder. Aitäh! Mul on protseduuriline küsimus, mis puudutab töönädala neljapäevast päevakorda, kus on ette nähtud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

15 minuti sees vast ehk suudab heal juhul viis inimest küsida, mis tähendab, et võib-olla õnnestub igast fraktsioonist ühel inimesel, kui neil nobedad näpud on, üks küsimus esitada. Kas see on mõistlik ja normaalne

kiitnud. Ma arvan, et te küsite mõistlikkuse kohta, pidades silmas, et neljapäevane istung tavapärases korras kestab kolm tundi. Ma aiman, et see võib olla küsimus, võib-olla ei ole. Me teame, et ettekandeks on minu

Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus! Jaa, tänan! Ma viitan täpselt samale asjaolule. Koroona on praegusel hetkel meil päevakorras ja segab meie igapäevaseid toimetamisi. Kas ei oleks võimalik sealt näiteks

OTRK‑sid saavad fraktsioonid algatada ja fraktsioonid kindlasti arutavad ju läbi, kui palju ettekandjaid on ja kes need on. Aga ma usun, et härra Korobeinik on lisaks sellele OTRK‑le valmis teile ka siin Riigikogu koridorides andma häid vastuseid, kui teil on küsimusi. Helir-Valdor Seeder, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Minu küsimus on ajendatud teie vastusest. Ega see kolmetunnise [istungi] pikendamine ei pikenda 15 minutit, mis on antud küsimustele vastamiseks. 15 minutit on ikka 15 minutit. Kui juhatus jääb oma ettepaneku juurde, siis saab küsimusi esitada 15 minutit ja sellega on võimalus küsimusi esitada lõppenud, ei ole vaja kolme tundi neljaks pikendada. Minu küsimus oligi, et kas 15 minutit ei ole ebanormaalselt lühike aeg? see oli vastavalt taotleja soovile ja nii juhatus ka sellele reageeris. Reeglina juhatus ... Mul kindlasti ei ole nii pikka praktikat kui teil, aga me ei ole neid OTRK-sid väga palju muutnud. Kindlasti me võime leida [olukordi], kus on muutnud, aga antud juhul ei pidanud juhatus seda vajalikuks. Urmas Reinsalu, palun, protseduuriline küsimus! Tänan, austatud istungi juhataja! Minu küsimus on veidikene laiema protseduurilise iseloomuga ja see puudutab seda, et me oleme praegu Euroopas jällegi viirusesse nakatumise tõusu vedajad, kui vaadata suhtelist nakatumist 100 000 inimese kohta. praegu ei peaks olema see hetk, kus valitsuse nimel tuleb proua peaminister oma ettekandega parlamendi ette, et tutvustada, milline on valitsuse käsitlus praeguses viiruse tõusufaasis

viiruse leviku olukorras nende meetmete kohta, mida valitsus kavandab ja mida ka parlamendi poliitiliste jõudude vaates on mõistlik rakendada venitusteta, et viiruse kiirenevat levikut tõrjuda? Aitäh teile selle protseduurilise küsimuse eest! Ma vastan ka laiemalt, et see võimalus on ju seaduses ette antud. Kui valitsuse liige, sh peaminister, soovib teha poliitilist avaldust, siis see võimalus alati on ja minu meelest Riigikogu on selle selle puhul pigem reageerinud kiirelt kui aeglaselt. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu meelest on see

näitame rahvale, et me tahame arutleda sellel teemal, kuid me sisulist arutelu tegelikult ei tee. Lugupeetud Helir-Valdor Seeder viitas absoluutselt õigesti, et et see 15 minutit küsimuste esitamiseks on naljanumber. Me näitame, et me teeme midagi, aga tegelikult me ei tee midagi. Kui me tahame piirangutevaba Eestit, mis on praegu ühiskonnas absoluutselt kõnealune punkt number

Aitäh, Tulenevalt meie kodu- ja töökorra seadusest on tõesti igal fraktsioonil kord aastas võimalik oma äranägemise järgi OTRK-d teha. Antud juhul on keskfraktsioon näinud selle aasta olulisema küsimusena seda, kuidas pandeemias jõuda piirangutevaba Eestini, on välja pakkunud oma esinejad ja igal fraktsioonil on võimalik seda debatti pidada. Lisaks on ju veel läbirääkimised, kus

parem oleks võib-olla ka see, kui me saaksime öelda, et küsimuse esitab fraktsiooni esimees, ehk siis fraktsioon saab läbi arutada, kes esitab küsimuse ja milline see küsimus on. Täpselt nii nagu kõnedega, sest 15 minutit tähendabki, et iga fraktsioon saab esitada oma küsimuse.

vabatahtlikult saavad fraktsiooni liikmed järgida. Ma siiski arvan, et Riigikogu liige on oma mandaadis vaba, sellest tuleb kinni pidada, ja kui Riigikogu liige soovib küsida, hoolimata sellest, mis fraktsiooni ta kuulub, siis ta selle võimaluse ka saab.Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus!

fraktsioon, ei ole üldse asjakohane. Selle otsustab ikkagi Riigikogu juhatus ja Riigikogu juhatus peaks praegu siin sekkuma, et saada täit tõde nende piirangute kehtestamise kohta. Nii et ma palun veel kord, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja, las juhatus koguneb ja otsustab selle küsimuse selliselt, et kõik Riigikogu liikmed saaksid selles arutelus kaasa rääkida. Aitäh! Riigikogu juhatus on selles küsimuses kogunenud ja toetanud ühehäälselt sellist lähenemist, nagu on hetkel meie ees laudadel.Alustame päevakorra hääletamise ettevalmistamist. Indrek Saar, palun, protseduuriline küsimus! Tänan! Ma tulen korraks tagasi selle teema juurde, millal me saame kultuuri arengukava ja muid olulisi kultuuriteemasid arutada. Kas võib juhtuda nii, et kuna üks valitsuse liikmetest ei saa oma tööülesandeid täita ja lähikontaktseks võib jääda ka korduvalt,

kannatab nii valdkond kui ka sisuline töö Riigikogus, aga oletame, et see põhjus on olemas. Kas sellisel juhul ei peaks Riigikogu juhatus tööandjana kaaluma, kui nad on veendunud, et need põhjused on piisavad ja põhjendatud, et Riigikogu lülituks siis mingiks perioodiks kaugistungite vormis tööle, et ka kultuuriminister saaks oma tööülesandeid täita? Aitäh!

Ja nii palju, kui ma saan aru, siis neljanda päevakorrapunkti puhul on arupärijatega kokkulepe, et see arupärimine lükkub edasi. Ma usun, et minister tuleb sellele vastama nii kiiresti kui võimalik.Ma ei pea õigeks, et me kas juhatuses või siin saalis hakkame inimeste isiklikke terviseandmeid lahkama, nagu te soovite. Ma ei pea seda õigeks, ma ei arva, et see on ka protseduuriline küsimus. Pädevus otsustada, kas Riigikogu töötab siin Lossi plats 1A või läheb distantsistungile, on, nagu me teame, Riigikogu juhatusel olemas ja hetkel ei ole me pidanud küll vajalikuks, et Riigikogu läheks distantsistungile.

et piirangutevaba Eesti arutelul on küsimustele vastamise aeg 15 minutit ja see oli Riigikogu juhatuse konsensuslik otsus. Minu küsimus teile: kas Riigikogu saal

Mis puudutab seda, et kõigil meil on õigus oma terviseandmete salastatusele, siis te kindlasti olete märganud, et formaalselt võib see valitsuse ja Riigikogu liikmete kohta kehtida, aga sisuliselt ei kehti. Väidetavalt on selliste asjade puhul piisav avalik huvi selleks, et neid ametikohti täitvad inimesed peaksid suutma avalikkusele ammendavalt selgitada, miks nad ei saa oma tööülesandeid täita, nii nagu antud juhtumil kultuuriminister seda teha ei saa. Seega ma arvan, et Riigikogu juhatuse kui tööandja esindaja huvides oleks kas saada ministrilt avalikkusele selge vastus või mõelda, kuidas selles olukorras siiski säilitada Riigikogu töövõime ka nendes küsimustes, mis eeldavad kultuuriministri osalemist Riigikogu tööprotsessides. Aitäh teile! Kõigepealt, ma usun, et minister on oma vastused andnud.

täita tööülesandeid siin saalis, siis loomulikult tuleb seda paindlikult vaadata ja leida neid võimalusi, et see püsivalt nii ei jääks. Aga täna on olukord selline, et tulenevalt eneseisolatsioonist ei saa vähemalt kontaktistungil kultuuriminister osaleda. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te jätsite minu küsimusele vastamata. Minu küsimus oli see, kas Riigikogu saab muuta Riigikogu juhatuse otsust OTRK pikendamise kohta. Aitäh, Aitäh! Minu teada ei ole meil sellist praktikat, et Riigikogu saal seda muudaks.

Tulemusega poolt 69, vastu 14 ja 3 erapooletut, on päevakord kinnitatud. Liigume nüüd edasi käesoleva tööpäeva päevakorrapunktide juurde. Esmaspäevane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 409 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli justiitsminister Maris Lauri. Palun!

Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Antud eelnõu eesmärk on suurendada avaandmete kättesaadavust ja taaskasutatavust innovatsiooni ja majanduse edendamiseks, tagada siseturu sujuvam toimimine ning infoühiskonna edendamine. Muudatusega võetakse üle avaandmete direktiivist tulenevad nõuded. Selleks, et mõista antud eelnõu olulisust, avan kõigepealt pisut selle tausta.Tänapäeval ümbritsevad meid väga mitmesugused andmed, neid tekib järjest juurde. Ühe osa neist andmeist moodustavad andmed, mis on avaliku sektori käsutuses, näiteks maksuandmed, tervishoiuandmed, liiklusandmed jne. Neist avalikest andmetest moodustavad ühe osa avaandmed. Need on see osa avalikust teabest, mis ei ole juurdepääsupiiranguga. Avaandmeteks võivad olla ka isikuandmed, kuid sealjuures kohaldub neile isikuandmete kaitse üldmäärus. Seaduse alusel avalikustatavate isikuandmete puhul võib eraelu puutumatuse kaitseks seada taaskasutamisele piiranguid. Andmete taaskasutamine on täiesti normaalne. Näiteks kasutatakse liiklus- ja transpordiinfot erinevates rakendustes, samuti terviseradade asukohtade määramiseks, kõnetuvastuseks, masintõlkeks, hinnatakse satelliitide abil metsaraiet, põllukultuuride kasvatamist jne. Hinnanguliselt oli avaandmete turu suurus 2020. aastal Euroopas 184 miljardit eurot. Prognooside kohaselt peaks see 2025. aastaks ulatuma vahemikku pisut alla 200 miljardi 2019. aastal oli avaandmetega seonduvalt hõivatud era- või avalikus sektoris 1,1 miljonit inimest. Prognoosi kohaselt on 2025. aastaks selliseid töötajaid ehk vaid pisut alla kahe miljoni.

Eesti avaandmete turu maht võib praeguse kiire kasvu jätkudes jõuda 2025. aastaks kuni 445 miljoni euroni. On selge, et selline kiirelt kasvav turg vajab usaldusväärseks toimimiseks selget raamistikku. Just selleks ongi mõeldud avaandmete direktiiv ja selle põhjal koostatud eelnõu. Peamised muudatused, mis selle eelnõuga tehakse, on järgmised. Esiteks, andmemuudatused, mis on seotud väärtuslike andmestikega. Väärtuslikud andmestikud on avaandmed, mis peavad tavakasutajale olema kättesaadavad tasuta, masinloetavas vormingus selleks sobiva rakendusliidese kaudu ja asjakohasel juhul hulgi alla laaditavate andmestikena. Väärtuslike andmestike kategooriaid on kehtestatud kuus. Need on 1) georuumilised andmed (näiteks sihtnumbrid, riigi ja kohalikud kaardid); 2) maa seire ja keskkond (näiteks energiatarbimine, satelliidipildid);

5) äriühingud ja äriühingu omandisuhted, see tähendab äriregistrit ja registreerimise tuvastusandmed; 6) liikuvust puudutavad andmed (näiteks liiklusmärgid, siseveeteed). Euroopa Komisjon saab täiendavalt kehtestada kategooriaid. Samuti kehtestab komisjon iga kategooria all nimekirja konkreetsetest andmetest ning nende andmete avaldamise ja taaskasutamise korra. Tänaseks ei ole komisjon vastava rakendusakti kavandiga veel välja tulnud ning lõplikku loetelu nimekirjast ega avaandmete avaldamise ja taaskasutamise tingimustest seega kahjuks ei ole. Eelnõuga nähakse ette võimalus kehtestada ka siseriiklikke väärtuslikke andmestikke. Eesti esimeseks siseriiklikuks väärtuslikuks andmestikus saab eelnõu kohaselt keeleandmestik. Selle väärtusliku andmestikuna kehtestamine toetab eesti keele jätkusuutlikkust ja keeletehnoloogia arendamist. Seeläbi on võimalik muu hulgas parandada eesti keele masintõlke, kõnetuvastuse ja kõnesünteesi kvaliteeti. kvaliteeti. Keeleandmestike näitena saab tuua avaliku sektori tõlked masinloetaval kujul ja tõlkemälud, Eesti märksõnastiku, terminibaasid, kohanimede loendi. Teiseks muudatuste kompleksiks on teadusandmed. Teadusandmed tuleb taaskasutamisse anda üksnes juhul, kui nende loomist on rahastanud avaliku sektori asutus ja need on vastava repositooriumi kaudu avalikuks tehtud. Sealjuures ei ole teadusandmetena käsitletavad teaduslikud publikatsioonid. Kolmandaks puudutavad eelnõu muudatused andmete taaskasutamiseks andmise vormingu nõudeid ja tasu kuluelementide täpsustamisega. peab avaandmeid, kui see on võimalik ja asjakohane, taaskasutamisse andma masinloetaval kujul ja avatud vormingus. Eelnõuga lisandub sellele kohustus lisada ka metaandmed. Selle kaudu saab saab andmete kirjelduse, millega on tegu, mis on allikad ja mis on nende sisu. Kasutusele võetakse dünaamiliste andmete mõiste. Need on andmed, mida ajakohastatakse sageli või reaalajas seetõttu, et nad muutuvad pidevalt või aeguvad kiiresti,

Need andmed peab üldjuhul taaskasutamisse andma rakendusliidese kaudu ning asjakohasel juhul hulgi allalaaditavate andmetena kohe pärast kogumist või pärast andmete muutumist. Täpsustatakse taaskasutamisse andmise eest võetava tasu kuluelemente. Tasu võib sisaldada andmete paljundamiseks, esitamiseks ja levitamiseks ning isikuandmete anonüümimiseks ja ärisaladuse kaitsmiseks tehtud kulusid. peavad avaandmete teabeväravas olema ligipääsetavad andmekogude avaandmed. Muudatuste kohaselt peavad seal ligipääsetavad andmed olema masinloetaval kujul. Üks osa eelnõust ei ole seotud avaandmete direktiivi ülevõtmisega. Nimelt antakse Andmekaitse Inspektsioonilt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile üle pädevus teha teabevaldajate üle järelevalvet veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuete täitmisel. See pädevus anti Andmekaitse Inspektsioonile 2018. aastal, kuid 2019. aastal võeti vastu direktiiv, mis tuleb võtta Eesti õigusesse üle 2022. aasta 28. juuniks

ligipääsetavuse kohta ja tänaseks on selge, et erasektori veebilehtede ja mobiilirakendustele kehtestatavate nõuete järgimise üle hakkab järelevalvet tegema Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Loen seletuskirjast: "Avaandmete majanduslik mõju, mis oodati olevat suur ja käegakatsutav, tekib pigem järk-järgult ja ei ole otseselt nähtav, on raskesti hoomatav ja vahel hästi peidetud. Jätkamaks kvaliteetsete avaandmete avaldamist ja säilitamist, on vaja uurida ja kvantifitseerida avaandmetest tekkivat kasu, et mõista avaandmete väärtust võrreldes ressursikuluga. Ühtlasi aitab see aru saada, kuhu on kõige tulusam ressursse suunata. Kui mõistetakse majanduslikku kasu, on võimalik hoida avaandmeid poliitilises agendas olulisel kohal." Ja minu küsimus. Lugupeetud justiitsminister, kes hakkab uurima ja kvantifitseerima avaandmetest tekkinud kasu, et mõista nende väärtust võrreldes majandusliku kasuga? Ja teine asi, miks pole seni selgemalt kommunikeeritud, et avaandmete avamine avaandmete avamine ei ole altruistlik heategevus, vaid oluline võimalus soodustada kasvavat innovaatilist ja eetilist majandust, mis toetaks demokraatiat, turvalisust ja heaolu? Hea Aitäh küsimuse eest! Selliseid analüüse saavad teha kindlasti väga erinevad analüüse koostavad

mida saavad kasutada nii ettevõtjad, riik kui ka eraisikud ja siis oma käitumist sellele vastavalt muuta. Kahtlemata loob see ka ärivõimalusi erinevatele

Kas see mingil määral reguleerib ka seda või see jääb ikkagi nii, et kui see on innovaatiline ja kui see mingit ettevõtet edendab, siis võib neid andmeid lihtsalt edasi jaotada?

tegele mitte eraettevõtjate käes olevate andmete kasutamisega, vaid just nimelt avaliku sektori käes olevate andmetega. Avalikul sektoril teatavasti on väga palju erinevaid andmeid. Kohalike omavalitsuste tasandil näiteks, kuidas bussiliiklus toimib, millised on ühistranspordi liikumise graafikud, kas seal tekib mingeid tõrkeid ja kõik sellised asjad. See on avaliku sektori käes olev andmestik, mis muutub

Eesti ettevõte saaks analoogset rakendust kasutada ka Lätis või Leedus või minu pärast kas või Saksamaal, sellepärast et need andmed on kõik ühtemoodi masinloetavad. Ta ei peaks nägema vaeva eraldi lepingute sõlmimisega, et andmeid saada. See on selle eelnõu eesmärk.

Aga siis te tegite oma suu ka korraks lahti, kaheks-kolmeks lauseks, ja usk sellesse eelnõusse kadus mul ära. Sellepärast, et te laususite sõnad "Euroopa Liidu direktiiv on vaja üle võtta."

Portugali elanik võib uurida ja vaadata nii minu kui ka ükskõik kelle kinnistuandmeid. Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige on ilmselgelt asjast natuke valesti aru saanud. Esiteks puudutab see eelnõu väga selgelt ainult teatud osa andmeid, n-ö väärtuslikke n-ö väärtuslikke andmeid, mis muudetakse kasutatavaks kõigile inimestele ja ettevõtetele. Kinnistusraamatu andmed ei kuulu siia alla.

avaliku teabe seadus on tervikuna selle täitjate jaoks raskesti jälgitav ning vajab uue tervikteksti koostamist. Oleme selle ettepaneku varasemate arutelude käigus ka teinud, kuid kahjuks ei ole uut teksti koostatud." Kas te võiksite natuke avada neid tagamaid, miks ei peetud oluliseks

Praegusel juhul tehakse ministeeriumis

muudatused, kui neid tuleb teha, teeme pärast analüüsi, siis, kui see analüüs on valmis ja on hinnatud, milliseid muudatusi on vaja teha, et ei juhtuks nii, et kui me praegu hakkame kirjutama uut eelnõu, täiesti uut teksti, lähtudes ainult avaandmetest, siis siis teised asjad jäävad puudutamata. Oleks parem, kui ka need teised teemad oleks läbi töötatud ja läbi diskuteeritud, ja kui tekib vajadus teha terviktekst uuesti, siis me võtame selle ette.

avaandmete direktiivist tulenevad põhimõtted" ning seal on esimese punktina toodud: "Kogu avaliku sektori teave on põhimõtteliselt vabalt taaskasutatav, liikmesriikidel on siiski õigus ise otsustada juurdepääsupiirangute kehtestamise aluste üle."

ümberkorraldamist ja sellega tegelikult ka tegeletakse. Ma olen andnud ülesande, korrastataks ja tehtaks selgemad reeglistikud, sest see AK-märge on tavaliselt seotud inimeste isiklike andmetega. [Eesmärk on, et] kui dokumentidele pannakse AK-märge, siis hinnatakse,

erametsade inventeerimist ja kui seal kavandatakse raiet, siis enne, kui metsaomanik ise sellest teada saab, hakkab üks helistamine ja metsaomaniku survestamine, et ta seal võimalikult kiiresti raide läbi viiks. Mida teie sellest arvate? Kas tegelikult peaks see seadus, mida me siin praegu menetleme, ikkagi aitama lahendada ka seda olukorda ja kas selline olukord on üleüldse avaandmete kasutamise seisukohast aktsepteeritud? Aitäh! Ma ei oska kindlasti vastata konkreetse juhtumi kohta, kuna ma ei puutu selle teemaga igapäevaselt kokku. Reaalselt on siiski nii, et kui on olemas avalikud andmed,

ja võimalike vara muutuste kohta andmeid enne, kui isik ise. See järjestus kindlasti ei ole loogiline. Aitäh! Aitäh! Te tõite siin näiteks ilmaäpid, aga see vist ei ole väga õnnestunud näide, sest neid on tänagi ju kümneid ja kümneid erinevaid, kust me võime vaadata olukorda ja prognoose jne. Aga te rääkisite ka sellest, kuidas avaliku sektori käes olevad andmed – need, mis puudutavad erinevaid isikuid ja kodanikke – ei muutu avalikuks, aga samas nentisite, et nende andmete loetelu ei olevat lõplik. Nii et sisuliselt me anname blankoveksli millelegi, millest meil ei ole õrna aimugi, millised avaandmed võivad sinna nimekirja lõpuks jõuda. Minu meelest on see kuidagi natuke kahtlase maiguga, eriti kui te mainisite seda, et Eesti ei kasuta võimalust,

Avaandmed, millest me räägime, on väärtuslikud andmed, neid on kuus liiki ja need on siin esitatud. Kindel on see, et kui andmeid siia tulevikus lisandub, siis kindlasti osaleb ka Eesti selles diskussioonis, kas uute andmehulkade lisamine väärtuslike andmete kategooriasse on põhjendatud, millisel juhul see on põhjendatud ja millistel tingimustel see on põhjendatud. Mina Mina eeldan küll, et Eesti osaleb kõikides diskussioonides alati aktiivselt ja mõistuspäraselt. Lisaks, nende reeglistike puhul, mida on

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te tegite minu kohta kriitikat, et ma olen millestki valesti aru saanud, kui ma viitasin kinnistusraamatu andmetele. Küsimus on selles, et kinnistusraamatu andmed on avalikud, kui te seda ei tea, ja peale selle on võimalik ka tasu eest osta isegi aadressiandmed sealt välja. Nii et ma arvan, et see kriitika ei ole päris õige ja näitab teie ebakompetentsust. Küsimus on praegu selles, miks peaksid olema need andmed kättesaadavad Portugali, Itaalia või Prantsusmaa elanikele, kelle hulgas võib olla ka ma ei tea, millised kurikaelu, kes tahavad mingisuguse pettusega tegelema hakata. Aga minu küsimus on, miks

Selgitan veel kord: kinnistusraamatu andmed ei ole antud eelnõu teemaks. Kinnistusraamatu andmed on Eesti seaduste põhjal

küsimus, mis andmed omaniku kohta peaksid olema avalikud ja kas [nende vaatamine] peaks olema tasuline ning milline see tasu võiks olla. Aga see ei ole antud eelnõu teema. Andres

Ja ma jõuan oma küsimusega väärtuslike andmestike termini juurde. Siin on kirjas: "avaandmed, mille taaskasutamist seostatakse ühiskonnale, keskkonnale ja majandusele oluliste hüvedega eelkõige nende sobivuse tõttu sobivuse tõttu lisaväärtusteenuste ja ‑rakenduste ning uute kõrge kvaliteediga ja inimväärsete töökohtade loomiseks ning sellistest teenustest ja rakendustest kasu saavate inimeste arvu tõttu." Mis see tähendab?

lahendada praktilised kitsaskohad, mis on üles kerkinud avaandmete mõiste ja taaskasutamisega seonduvate põhimõtete tõlgendamisel.

Aitäh! Eks ikka juhtub vahel nii, et inimesed kasutavad ühte või teist terminit erineva tähendusega või erinevate nüanssidega, ja vahel võivad nende erinevad arusaamad ühe või teise mõiste puhul

Kui on andmestik selgelt ühtemoodi ära kirjeldatud, siis on selle kasutamine ja rakendamine palju efektiivsem ja tulemuslikum kui lihtsalt see, et nende andmete kasutaja hakkab nuputama, mida see või teine asi tähendab, või veel hullem, kui ta ei nuputa, vaid eeldab,

statistika kasutamisel lugeda ka selgitusi, mida üks või teine näitaja tegelikult tähendab, sellepärast et väga tihti tõlgendatakse või arvatakse sellest näitajast midagi muud, kui seda, mis ta tegelikult on. Inimesed ise mõtlevad tähendusi välja. Sellised mõistelised vastuolud tekivad ja see tähendab ka seda, et kui mõistetest ei saada õigesti aru, siis andmeid kasutatakse valesti ja saadakse ka vale tulemus. Rene

Aitäh! Analüüs on osutunud ootamatult mahukaks. Ma loodan, et see analüüs saab sel aastal valmis. Aitäh!

liikmesriikidel on siiski õigus ise otsustada oma juurdepääsupiirangute kehtestamise aluste üle. Teie vastasite mulle selle teema tõstatamise peale, et te tegelete hetkel nende juurdepääsupiirangute ülevaatamisega. Ma saan aru, et teil puudub juriidiline haridus ja te tõenäoliselt ei hooma, kuidas seadusloome võiks või peaks käima, aga hetkel on meil siin tutvustamisel järjekordne praakseadus

Selle seaduse eesmärk on muuta avaandmed, eelkõige väärtuslikud avaandmed,

See eelnõu ei tegele AK‑märgetega, ei tegele muude juurdepääsupiirangute kehtestamisega. See on teiste eelnõude teema

metsa raiuksid või oma metsamaa maha müüksid, saab ka veel täiendava tõuke. Need andmed muudetakse kättesaadavaks tasuta, masinloetavas vormis ja hulgi alla laetavate andmestikena. Miks te seda teete? Te ütlesite küll, et te ei ole kursis selle teemaga, aga küllap te olete ikkagi kuulnud, et see on üsna tavaline, et metsaomanikke survestatakse

käest. Aitäh! See eelnõu ei hakka jagama andmeid selle kohta, et kellelgi kuskil on õigus raieluba. See ei ole see andmestik. Millest need väärtuslikud andmed hakkavad koosnema, see on hetkel määratlemata. Siin osutatakse lihtsalt sellele, et nende

okasmetsad, segametsad, kus on põllumaad. Siin ei ole seda diskussiooni, et keegi annab raielubasid. See ei ole selle eelnõu teema. Need andmed on minu arusaama kohaselt siiski teiste eelnõude ja teiste ministrite otsustusvaldkonnas. Ma ei julge öelda, kuna ma tõesti ei tegele selle teemaga igapäevaselt, et need andmestikud antakse, selle seaduse põhjal ... Tähendab, selle seaduse põhjal kindlasti ei anta [neid avalikuks kasutamiseks]. Aga kas keskkonnaminister kavatseb nende raielubade infot infot puudutavat andmestikku kuidagi muuta või mitte, seda peate küsima keskkonnaministri, mitte minu käest. Aitäh! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mina sattusin segadusse seoses ühe eurokeelendiga. See on punkti 8 alguses, kus on kirjas: avaandmed, mille taaskasutamist seostatakse ühiskonnale oluliste hüvedega eelkõige nende sobivuse tõttu inimväärsete töökohtade loomiseks. Huvitav keelend! Kas on kuskil ka mitteinimväärsete töökohtade loend, näiteks et poliitik on inimväärne ja kaevur on mitteinimväärne? Või olen ma millestki valesti aru saanud? See on väga põnev keelend. Aitäh! Ma nüüd ei tea, kust te seda lugesite. Ma ei leia seda punkti üles. Austatud minister, ma vabandan! Palun mikrofon tagasi Anti Poolametsale. Palun täpsustage, kui tohib paluda, kust te seda lugesite, mis leheküljelt, siis saab minister sellele vastata. Palun

Punkt 4?

Minge tehke endale selgeks, mida te tulite meile siia selgitama ja kaitsma! Te ei saa ju mitte millestki aru. Kas te olete elus ühe kinnisvaratehingu teinud? Kui olete, siis te peaksite teadma, mida tähendab kinnistusraamat, sinna kantud andmed ja kõik muu seesugune, aga teil on see küll nagu puder ja kapsad. Mu küsimus on väga lihtne. Kolleeg Grünthalile vastates te ütlesite, et kinnistusraamatu andmed ei ole avalikud. Asjaõigusseaduse § 55 Riigi Teatajas ütleb: "Kinnistusraamat on avalik. Igaühel on õigus tutvuda kinnistusraamatu andmetega ja saada sellest väljavõtteid seaduses sätestatud korras." On siis avalik või ei ole avalik? Kas portugallased, sakslased, prantslased saavad tutvuda sellega või ei saa? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liikmed ilmselt ei jälginud väga täpselt, mida ma ütlesin.

vabalt kasutatav teise seaduse alusel, mida te ise tsiteerisite. See ei ole selle seaduse teema. Tarmo Kruusimäe,

ministeeriumid on käinud rahvusvahelistel kokkuvõtetel, meie peaksime siin tegema otsuseid, me soovime neid materjale ja need on ametkondlikuks kasutamiseks, aga samas me omame siin peaaegu kõik juba seda luba.

ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud informatsioonile, kui see on nende tööks vajalik. Sealjuures võib olla kindlasti olukord, et seda ei saa teha

Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Selle seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevuste ning eeldatavate kulude ja tulude

Nüüd, kahtlemata tähendab andmete kogumine, hoidmine ja ka nende jagamine teatud kulusid. Neid kulutusi on tehtud

palun! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Ma pean ütlema, et teie eelmine vastus ei rahuldanud mind mitte põrmugi ja me konsulteerisime põhiseaduskomisjoni õigusspetsialistiga, kes ütles, et loomulikult on need andmed üleeuroopaliselt avalikud. Nii et igasugused epiteedid ja muud selgitused on lihtsalt demagoogia. Aga ma tahan öelda, et te pakute meile ju sisuliselt järjekordset kobarkäkki. Eeldate, et Riigikogu kiidab heaks pooliku eelnõu ja annab sellega välja blankoveksli, mida hakatakse sisustama järgmiste eelnõude ja teiste ministeeriumide vahendusel ja ettevalmistuselt tulnud eelnõudega. Kas tõesti selle valitsuse praktika ongi niisugune, et lisaks süvariigile on meil ka suvariik ja te esindate praegu suvariiki? Aitäh, Aitäh! Kahtlemata on igal Riigikogu liikmel ja tegelikult igal Eesti Vabariigi elanikul õigus isiklikule arvamusele. Täpselt samamoodi on igal inimesel õigus ka teise inimese arvamusega mitte nõustuda.

avatus või mitteavatus ei ole selle eelnõu teema. Kinnistusraamatu avatus on määratud aastaid tagasi teises eelnõus, mida te ise tsiteerisite. Ma ei ole väitnud, et kinnistusraamat on suletud. Kui kinnistusraamat on avatud, siis see tähendab seda, et igal inimesel on sinna ligipääs, ka Portugali inimesel, ka inimesel, kes elab Brasiilias või Austraalias. Kõigil. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal. ja valusaks punktiks sai asjaõigusseaduse §‑st 55 tulenev punkt, mille kohaselt on kinnistusraamatu andmed avalikud.

Aitäh! Niipea, kui ma kuulen, et siin räägitakse kolme karu muinasjuttu, ma kaalun tõsiselt selle jutu katkestamist. Merry Aart, palun! Aitäh!

Kas meie seadusloomes ei analüüsita seoseid teiste seadustega? Kas meie seaduste eesmärk või oodatav tulemus ei peaks olema riigile kasulik, inimestele kasulik? Või ongi nii, nagu kunagi üks noor spetsialist Põllumajandusministeeriumis ütles, et meie teeme seadusi, nemad seal vaadaku ise, kuidas nad hakkama saavad? Kui hakkama ei saa, siis teeme seaduse ümber ja niimoodi kas või kümme korda. Kas ma olen millestki valesti aru saanud? Aitäh! Aitäh! Loomulikult hinnatakse kõiki eelnõusid ka seoses teiste seaduste ja eelnõudega reaalsus on see, et ükski seadus ei tegele kõikide teemadega, kõikide asjadega. Meil ei ole ühtegi seadust, mis kataks detailideni kogu meie toimetamist, ja see ei olekski minu arvates otstarbekas. On loogiline, et eelnõud tegelevad konkreetsemate, mõned laiemate, mõned kitsamate teemadega.

on seda tehtud täpselt nii, nagu peab. Seda on võrreldud, on hinnatud ja on leitud, et vastuolusid ei ole ja et nad on kõik suurepäraselt omavahel kooskõlas. Aitäh! Austatud minister, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku.

avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, oli põhiseaduskomisjoni istungil 21. septembril 2021. Komisjoni istungist võttis osa kuus komisjoni liiget ja arutelu oli väga põhjalik. Kolmest karust ei olnud ka komisjonis juttu, küll aga puudutasid komisjoni liikmed hästi mitut selle eelnõuga seotud aspekti.Tegemist on avatud andmete seaduse kontseptsiooni edasiarendusega ja eelnõu täpsustab seda, kes ja mis olukorras saab mis andmetele juurdepääsu. Komisjoni liikmed uurisid, mis saab konkreetsetest andmekogudest, nagu näiteks äriregister

et konkreetsus saabub alles hiljem, sellepärast et andmete iseloomu täpsustus tuleb Euroopa Liidult alles mõne aja pärast. Aga üldjoontes peab see eelnõu võimaldama saada soodsama juurdepääsu avaandmetele. See ei laienda isikuandmete kasutust, võrreldes tänase olukorraga. Üldiselt Eestil ministri sõnul avaandmete osas väga hästi praegu ei lähe, aga viimaste aastatega on teatud progress saavutatud ja see eelnõu võimaldab seda protsessi kiirendada,

tegi menetlusotsused. Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 27. septembril. See oli konsensuslik otsus. Tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada. See otsus konsensuslik ei olnud, viis saadikut hääletas poolt ja üks vastu. Komisjon määras ettekandjaks minu ja see otsus oli taas konsensuslik. Ma hea meelega vastan teie küsimustele, kuigi kahtlustan, et minister võttis kõik need välja.

on kõikidel fraktsioonidel võimalik avada läbirääkimised. Minu küsimus on, kas fraktsioonid soovivad avada läbirääkimisi. Soovivad. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Heiki Hepneri. Palun!

tahab olla digiriik, Eesti tahab olla innovaatiline ja see tugineb ka loomulikult andmekasutusele. toob see kaasa mitmeid küsitavusi ja küsimusi, millele kahetsusväärselt see eelnõu tegelikult vastust ei anna.

maa ja mets ära müüa. Ja nüüd siis, kui me vaatame seda seaduse eelnõu, siis tõepoolest, on võetud eesmärgiks teha see info kiiremini ja paremini nendele

et väärtuslikud andmestikud teeb teabevaldaja taaskasutamiseks kättesaadavaks tasuta, masinloetavas vormingus selleks sobiva rakendusliidese kaudu ja asjakohasel juhul hulgi allalaaditavate andmestikena. Ehk nüüd on võimalik seda kõike märksa mugavamaks teha. Saab veel detailsemalt küsida, saab veel detailsemalt survestada. See on tegelikult ainult seadusepaketis, mis meil laual on. Aga seda tüüpi detaile on kindlasti rohkem. Ma Ma toon välja veel ühe küsimuse, millest me tegelikult suurt midagi ei kuulnud. Jutt

Registrite ja Infosüsteemide Keskusel on üleminekuks ette nähtud kaks aastat ja käesoleva riigieelarve seaduse raames seda ei kajastata. Mõnes mõttes on see ikkagi kergemat sorti pomm ülejärgmise ja üle-ülejärgmise aasta riigieelarvele. Riigi iga-aastased kulud suurenevad 10 miljonit ja natukene peale. Me võime muidugi ütelda, et noh, mis see 10 miljonit siis on. See ei olegi ju mitte mingisugune raha, aga teisalt oleks ikkagi oodanud, et kui me siia nüüd kirjutame, et 10 miljonit hakkab see asi maksma, siis kuidas tulu tagasi tuleb. Mis siis tegelikult see tulupool on, mitte ainult kulupool. Ja siia juurde tasub tegelikult lisada veel üks märkus, et ega see 10 miljonit ei pruugi olla lõplik summa. See on iga-aastane ... Palun natuke lisaaega! Kolm minutit. See on iga-aastane kulu, aga siia juurde on lisatud ka klausel, et väärtuslike andmestikega seonduvad täpsed kulud selguvad pärast komisjoni rakendusmääruse vastu võtmist. Ei saa sugugi välistada, et siia tulevad

pidama, oleks nendele küsimustele ka vastused olemas ja me saaksime otsuseid teha kindlas teadmises, et tegemist ei ole mingisuguse peidetud pommi või väikese käkiga, vaid ikkagi tõsiselt Eesti digiriigi jaoks vajalike muudatustega. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja. Kalle Grünthal, palun!

Meile on tihti ette heidetud, et Riigikogu on muutunud kummitempliks, kes võtab vastu seadusi ja täidab sisuliselt kas valitsuse või ma ei tea kelle ülesandeid. Meil puudub põhimõtteliselt mõtlemisvõime – vähemalt niimoodi arvatakse, et kõik ministeeriumides on targemad ja teavad. Aga tänane näide, seesama eelnõu, mida on kirjeldatud avaliku teabe seaduse muutmise seadusena, näitas tegelikult, et olukord on vastupidine. Vabariigi Valitsuses eesotsas ministriga on täielik teadmatus meie seaduste koostoime ja kehtivuse kohta.

lõikele 1: kinnistusraamat on avalik ning igaühel on õigus tutvuda kinnistusraamatu andmetega ja saada sellest väljavõtteid. Selline lähenemine ministri poolt, kes tuleb meile seaduse eelnõu tooma, on häbiväärne.

otsusega või seadusega või on ta sisustatud ministri mingisuguse määruse või korraldusega või Vabariigi Valitsuse korraldusega, see on ebaebaselge. on ebaebaselge. Lugupeetud minister, kes kindlasti elus on väga hea inimene, ei vallanud seda teemat ja sellepärast ma tõstatasingi protesti selle vastu, et meile ei saa tulla siia rääkima sellist lugu, kui asi ei ole endale selgeks tehtud. Küsimus on praegu väga põhimõtteline. Meie võtame vastu seaduse, aga selle seaduse alusel hakatakse seda ju rakendama. Vaesed juristid, kes ei saa ühte‑ ega teistpidi aru, peavad seetõttu minema kohtusse õigust nõudma, mis on täiendav kulu ka inimestele, keda nad esindavad. Me ei tohi sellist asja lubada. Mõelge selle peale. Vabariigi Valitsus peab tulema siia oma esindaja kaudu, kes on võimeline vastama täpselt, ilma vigadeta kõikidele küsimustele, mida Riigikogu liikmed esitavad. See, mis praegu toimus, oli ausalt öeldes suur naljanumber. Niimoodi ei tehta seadusi. Niimoodi ei tohi Riigikogu ette tulla. Arvestage sellega. Ma tänan tähelepanu eest! Ma fraktsioonidelt ei näe rohkem kõnesoove. Ma palun Riigikogu kõnetooli justiitsministri Maris Lauri. Palun!

vastan kahele kõnelejale. Kõigepealt, lugupeetud Heiki Hepner, selle eelnõu rahastamine on riigieelarves planeeritud ja riigi eelarvestrateegias samuti. Ma kinnitan, et minu teada on kõik ministrid planeerinud need rahalised vahendid piisava varuga. Vähemalt Justiitsministeerium on äriregistri jaoks seda teinud.

Kindlasti, kui selgub täpsemalt see andmete koosseis, siis selgub ka, kui palju raha läheb, aga planeeritud on võimalikult võimalikult maksimaalses mahus. Aga nagu te teate, hinnad tõusevad ja kiire inflatsiooni puhul võib juhtuda, et asjad lähevad natuke käest ära. Ma südamest loodan, et need reservid, mida ministeeriumides planeeriti, on piisavad.Ma vastaksin ka Riigikogu liikme Kalle Grünthali kõnele. Me kindlasti teame olukordi, kus me ei taha kuulda seda, mida räägitakse. Ei taha seda tähele panna ega taha sellesse süveneda. See võib olla nii väga erinevatel põhjustel. Üks põhjus on see, et on asi enda peas välja mõeldud, on oma seisukohad välja mõeldud ja siis on ju võimatu kuulata, kui öeldakse midagi, mis oma seisukohti nõrgestab ja mis nendega ei sobi, nendele ei vasta. See on ebamugav. Kindlasti on ka selliseid olukordi, kus lihtsalt aetakse oma juttu kiuslikkusest, pahatahtlikkusest või muudel põhjustel. Ma täpselt ei tea, millega praegusel juhul on tegemist, aga Riigikogu liige Riigikogu puldis

ajab asju sassi, peale seda, kui ma olen korduvalt osutanud, et eelnõu 409, mida me siin praegu arutame,

See on väga selgelt öeldud. Jah, need on avaandmed, aga see ei lähe selle konkreetse eelnõu alla. Kinnistusraamatu andmed on avalikud. Ma ei ole kuskil kunagi öelnud, et need ei ole avalikud. Need on Eesti õiguses ühe teise seaduse põhjal avalikud ja need on kõigile kasutatavad. Ma soovitan mõelda kaasa, mitte olla eelarvamuslik. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks" eelnõu 390 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Lauri Läänemetsa. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tõesti, sellise keerulise nimetusega eelnõu on. Otseselt puudutab see juba alanud Euroopa Liidu rahastamisperioodi ja neid vahendeid, mida me Eestis kasutama hakkame, ning meetmeid, mis selle raha eest tehakse, aga põhimõtteliselt või sisuliselt on sellel eelnõul kaks eesmärki. Üks suurem-laiem eesmärk on regionaalse ebavõrdsuse vähendamine. Sisuliselt plaanime me mõjutada eelkõige väikelinnades ja maapiirkondades olevaid töökohti, nende töökohtade juurde tekkimist ja olemasolevatel töökohtadel töötasu tõusmisele kaasa aitamist, kuna töökoht,

Eelnõu ise puudutab kolme põhimõtet, mille Riigikogu võiks otsustada ja millest valitsus otsustada ja millest valitsus meetmeid tehes peaks lähtuma. Ja need kolm põhimõtet on järgmised. Kõigepealt, Eesti väikelinnade ja maapiirkondade ettevõtluse arendamiseks ja töökohtade loomiseks suunatakse vähemalt 10% ühtekuuluvuspoliitika fondide mahust, mis lisandub juba praegu valitsuse plaanitud 190 miljonile eurole, umbes, hinnanguliselt see 10% oleks 350 miljonit eurot.

Teine eesmärk või põhimõte puudutab seda, et suuremad toetusmäärad kehtestatakse vähem jõukamatele piirkondadele, võttes aluseks SKT ühe elaniku kohta. Ehk neis neis piirkondades, kus majandusareng on olnud suurem ning ettevõtetel ja inimestel läheb oluliselt paremini, on ka omaosaluse määr europrojektidel suurem, ja seal, kus oleks vaja tuge, oleks omaosaluse määr väiksem. Ja kolmas põhimõte puudutab seda, seda, et üldjuhul kasutatakse riiklike avatud taotlemisel põhinevate toetusmeetmete puhul regiooni- või piirkonnapõhiseid taotlusvoore, et vältida olukordi, kus suur osa rahast koondub jõukamatesse piirkondadesse. Ehk võimalus on teha [teisiti]. Varem on hästi paljud Eesti taotlusvoorud tehtud selliselt, et üleriigiliselt tuleb kõigil ettevõtetel, omavalitsustel või vabaühendustel konkureerida selle euroraha raha pärast. Ja

räägin natukene selle eelnõu tagamaadest ja sisulisest poolest ka. Regionaalne ebavõrdsus on kogu taasiseseisvumisperioodi jooksul suurenenud, väljendudes kõige teravamalt majanduse ja inimkapitali koondumises suurlinnadesse.

tekkis meil komisjonis päris elav arutelu selle üle, kuidas siis nii, et raha on hästi palju pandud ka maapiirkondadesse ja igale poole mujale, ehk kõigil on võimalus olnud, aga see kõigi võimalus väljendubki selles, et kui lihtsalt näiteks Harjumaa ettevõttel on rohkem raha, rohkem inimressurssi ja paremad teadmised kasutada, siis ta on paratamatult raha taotlemisel sellises üleriiklikus konkurentsis parem kui mõne kui mõne teise, väiksema Eesti piirkonna ettevõte. Selliselt aga reeglina raha koondub pigem Harjumaale ja Tartumaale, muu Eesti jääb ilma. Töökohtade vähenemine aga seab inimesed tihti sundolukorda, kus tuleb kodust lahkuda, kuna piirkonnas pakutav palk ei võimalda äraelamist või puudub oskustele vastav töö. Mis me sellega öelda tahame, on see, et Tallinnasse, Harjumaale või Tartumaale elama minemine kuskilt väiksemast piirkonnast ei ole alati inimese vaba tahe, vaid see on sundolukord. Kui sul töökohti jääb piirkonnas järjest vähemaks, siis lõpuks sa [lähed] Väga paljud on lihtsalt selle töö järgi liikunud. Kahjuks ei ole see selles mõttes inimeste vaba valik. Eelnõu koostamise ajendiks on olnud kolm asjaolu. Regionaalne ebavõrdsus on alates taasiseseisvumisest ainult suurenenud. Seda näitavad mitmed uuringud. Senised Euroopa Liidu toetusmeetmed on regionaalseid erinevusi pigem võimendanud. Sellest ma juba rääkisin, et lihtsalt, kui Harjumaal on võimekamad taotlejad, kuna siin on rohkem ressursse, siis ka see raha lõpuks üleriiklike meetmetega koondub Harjumaale. Kolmas asjaolu on see, et kui vaadata nüüd selle uue perioodi fondide rahastamiskava, siis ei ole seal näha, et oleks piisavalt arvestatud piirkondlike eripärade ja maakondlike arengustrateegiatega. Pigem on seal selline üleriigiline nägemus. Väga paljud analüüsid või uuringud ütlevad seda, et üleriigiline nägemus küll võib aidata terve Eesti

kuigi pealinna regiooni ennakkasv teiste piirkondadega võrreldes on tavapärane nähtus, on piirkondade arenguerisused Eestis ühed Euroopa Tallinna ja ka Tartu linnapiirkondade sotsiaal-majandusliku taseme erinevus võrreldes teiste Eesti regioonidega järjest suureneb ning piirkondlikud kasvukeskused ei ole loodetud tulemust saavutanud. Ehk meie enda meie enda analüüsivõimekus ja aparaat siin Riigikogus on ka täpselt sama, mida Praxis ja inimarengu aruanne Rahandusministeeriumi enda seirearuannetega on tuvastanud. Sellisel viisil Euroopa Liidu vahendite kasutamine ja meetmete tegemine

ütleb, et regionaalsed erinevused Eesti väiksust arvestades on endistviisi suured ja märgatavat nihet ühtlasema territoriaalse arengu suunas toimunud ei ole. Ühtlasi näitab seirearuanne konkreetselt eelnevates aruannetes mainitud Euroopa Liidu vahendite mõju ja seost regionaalse ebavõrdsuse suurenemisega. Ehk siis lühidalt, kokkuvõtvalt.

See tulenebki sellest: kui me võtame kas või selle, et 190 miljonit eurot on praegu plaanitud otseselt regionaalarengu toetamiseks – tuletame meelde, et kogu struktuurivahendite pakett on 3,7 miljardit kui me 190 miljonit paneme regionaalarengu mõttes õigesti, aga mitu miljardit võimendab n-ö valeefekti, siis seal erilist tulemust ei ole ja ikkagi ebavõrdsus regionaalselt suureneb.

samas ma ise mõtlen, et ääremaastumine on meil ikkagi nii tõsine probleem, et meil maakonnakeskused ääremaastuvad. Tegelikult tõenäoliselt ainult sellega, et me siin euroraha rohkem maale suuname – see on väga õige, nii tulebki teha –, me seda probleemi vist ei lahenda. Kuidas sulle tundub, kas me peaksime hakkama rääkima ka tõsisemast riigisisesest ümberjagamisest, riigieelarve tulu ümberjagamisest pealinnast mujale? Aitäh!

siis areng võib küll edasi minna, aga vahe, see n-ö arengu erinevuste vahe jääb põhimõtteliselt täpselt samasuguseks. Euroopa Liidu vahendite puhul muidugi tegelikult toimub võimendus pigem Harjumaa kasuks, seal isegi ei jää see samasuguseks. Kui me soovime seda vahet vähendada, siis ei ole

igal maakonnal on tegelikult olemas ju arengukavad või arengustrateegiad. Ja ütleme nii, et kriitika nende kohta tihti on olnud selline, et sinna pannakse väga palju asju kirja ja fookused kohapeal on puudu. Aga põhjus, miks fookused kohapeal on puudu, seisneb esiteks selles, et tavaliselt, kui soovid mõnest Euroopa Liidu vahendite meetmest raha saada, raha saada, siis tahetakse näha, et see on maakondlikult strateegiliselt oluline prioriteet. See tähendab, et kõik panevad oma asjad sinna kirja, kuna kohapeal keegi ei tea, millised meetmed tulemas on. Ja teine, veel olulisem põhjus on see. Kui me mõtleme, et on küll erinevad valdkonnad, on sotsiaalvaldkond ja on kultuur, kus toimetada saab – antud juhul mina keskenduksin selle eelnõu kontekstis töökohtadele ja ettevõtlusele,

on üpriski vähe. Seda, mida teha saab, teevad kõik omavalitsused Eestis ja teevad väga tublilt, selles mõttes, mis puudutab torusid, tänavaid ja kõiksugu ühendusi jms. Sellega tegeldakse ju väga tublilt. Aga kui me räägime sellest, et meil on vaja kasvatada näiteks piirkonnas mõne ettevõtte ekspordivõimekust, on vaja teha ära tehnoloogiline samm, et oleks võimalik paremini ja rohkem toota, siis selliste toetuste jaoks kohapeal raha ei ole. Kui me vaatame riiki, siis suur osa sellistest ettevõtlustoetustest teeb ka riik euroraha eest. Seni, kuni me kohapealset vajadust ei arvesta, jäävad need jutud sellest, et kohapeal võiks ettevõtluse arenguga tegeleda, selliseks ilusaks jutuks. Lihtsalt kohapeal võimekust neil omavalitsustel eriti ei ole. Võib-olla tõesti Tallinna linna eelarve võimaldaks midagi teha ja Tartu ja Tartu linna oma ka arvatavasti, aga ülejäänud Eesti omavalitsustele on see üpriski raske. Nii et ma olen täiesti seda meelt, et nii eurorahade puhul kui ka tegelikult selle maksuraha puhul, mida me kogume, kui me seda ümber ei jaga vähem edukate piirkondade kasuks, siis me seda vahet ka ei vähenda. Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra esimees! Hea ettekandja, aitäh selle ettekande eest ja probleemikirjelduse eest! Aga võib-olla oleks paslik praegu seda probleemi kirjeldada ka mõne konkreetse näitega lõppevast perioodist. See eelnõu puudutab küll uut perioodi, mis meil algamas aga alati on hea kirjeldada, mis valesti on. Äkki on sul mõni näide lõppevast perioodist, kus esmapilgul tundub võrdne jagamine, kus kõikidel on võrdne konkurents, aga tegelikult, mis puudutab piirkondi, suurendab see oluliselt ebavõrdsust

üks tabel puudutab taristu arendamist ja teine puudutab ettevõtluse arendamist. Ma pigem peatun sellel ettevõtluse arendamisel. Siin on vaadatud ettevõtluse arendamise koha pealt järgmisi meetmeid: ettevõtte starditoetus, madala haridustasemega täiskasvanute tasemekoolituses ja ‑õppes osalemise toetamine, tööturu laiendamine uutele sihtrühmadele, uute tööturuteenuste pakkumine,

Seesama aruanne ütleb, et valitud ettevõtluse arengu toetustest, mille projektipiirkond on selgelt määratletud maakondliku täpsusega, oli 2018. aasta lõpu seisuga väljapoole Harju- ja Tartumaad jõudnud vaid ligikaudu 20%.

väga palju rahakasutamine enam n-ö suures pildis ei muutunud, see annab sellise tunnetuse, kuidas see raha jagunes. Mis puudutas koostööd ülikoolidega, siis jagati 16,4 miljonit Tallinnasse ja Tartusse. Ma rõhutan:

Mis puudutas selle ettevõtluse arendamist selles nutikas spetsialiseerumises, siis oli 44,1 miljonit eurot, sellest 63% jõudis Harjumaale,

tavaliselt lihtsalt neid üleriiklikul konkurentsil põhinevaid meetmeid ning ei ütle ega näe seal ette, kas on regioonidele kehtestatud oma n-ö rahapott, ei muuda seal omaosaluse määrasid nõrgemate kasuks või üldse ei suuna raha teadlikult rohkem maapiirkondadesse ja väikelinnadesse, siis ebavõrdsus kasvab. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Oli kunagi üks selline mees nagu Kaul Nurm. Ja Vabaerakond oli ka kunagi üks erakond siin. Ma mäletan, kuidas Kaul kirjutas ja võitles aktiivselt Eesti kaheks jagamise eest: üks on see kuldne rõngas ja Tartu ka natukene selle ümber ning ülejäänud on vaene maa.

Ma täpselt ei tea, miks ta vett vedama läks. Kas puudusid analüüsid, et mõista seda olukorda? Sest me oleme, kui ma nüüd õigesti mäletan, vist 17 aastat,

Usk sellesse, et vaba turg paneb kõik paika, see tegelikult ei tööta. Vaba turg lõpuni on võimalikult ebaõiglane, ta koondab alati ressursse sinna, kus need juba on, ja võtab reeglina ära sealt, kus neid ei ole. Antud juhul see kõik siin ka näitab, kuidas see niimoodi on läinud, selline lihtsalt vaba, ilma riigi sekkumiseta toimuv konkurents. Kuidas sellega praegu läheb? Ma tahaks loota, et läheb hästi. Meil kõigil on võimalus täna seda eelnõu toetada ja valitsusele suuniseid anda. Ma tean, et Rahandusministeeriumis on väga palju inimesi, kes töötavad selle nimel, et

parem platvorm oma prioriteetide jaoks euroraha kasutada, on ju olemas. Võime diferentseerida seda omafinantseeringu määra, taotlusvoorudes anda lisapunkte või suunatagi need ainult maapiirkondadele. Juba meetme väljatöötamisel võiks arvestada sellega, millised on maapiirkondade huvid ja võimekus võrreldes linnaga. Kas praegu on valitsusel tehtud mingi otsus, näiteks et maapiirkonnad saavad madalama omafinantseeringu määra? Kas valitsuselt on tulnud signaal, et midagi nendest võimalikest instrumentidest hakatakse kasutama? Ja kui ei ole, siis tegelikult see, et Riigikogu annab suuna, mis Eesti pikaajalise arengu jaoks, tasakaalustatud arengu jaoks on oluline, ongi ju vältimatu. Aitäh,

Ma tean, et ka regionaalarengu otsesed toetused, osa sellest vähemalt, on plaanis sellisel kujul, et kohapealt saab rohkem kaasa rääkida ja mõjutada. See on seal plaanis.

aga me jagame miljardeid. Kui 190 miljonit läheb õigesti ja miljard või kaks läheb n-ö vale mõjuga, lõpuks jaguneb valesti, siis sellel 190 miljonil ei ole erilist mõju. See peab olema läbiv joon. Kui me vaatame sedasama eelnõu, siis

Seal tõesti on osa Euroopa Liidu rahast, struktuurifondide vahenditest sellised, mida ei ole võimalik maale suunata, sest nad ongi mõeldud kas ülikoolile või meditsiinile või linnalisele piirkonnale. Loomulikult, seda me ei peagi mööda Eestit laiali määrima – ja me ei saagi seda teha, regulatsioonid ei luba.

– tuleb vaadata, et selline ebavõrdsuse võimendus kaoks ära. See on selle eelnõu oluline mõte. Minu teada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on hetkel kõige vähem

veel kord rõhutan üle, ei puuduta eelkõige sotsiaalvaldkonda, kultuurivaldkonda ega tervishoidu, vaid puudutab töökohti. See puudutab ettevõtluse arengut. Ja pole midagi teha, ettevõtluse arengut

kliimaeesmärkide saavutamise kontekstis. Tegelikult on maapiirkond ju üks suure potentsiaaliga koht, sest seal on maad. Ja selleks, et neid eesmärke saavutada, eriti hajusat elektrienergia tootmist,

rohkem elektrit ise toota. Kaks asja korraga: riigi eesmärgid ja kohalik kasu. Aga ma vaatan, et praegu ei ole meil seal avatud ühtegi sarnast meedet, ei ühest ega teisest asutusest, millega toetada seda, et maapiirkonna ettevõtted võiksid ise endale elektrit toota. Aitäh!

nende meetmete tegemist vastavalt kohapealsele vajadusele, aitab lahendada ka sellist probleemi: kui inimesed kolivad suurlinnadesse, siis see tähendab seda, et ka palju teadmisi lahkub kohapealt. Tehke, mis tahate, osa piirkondi on väga võimekad ja need saavad hakkama, aga Eestis on kahte sorti teadmist maapiirkondadest ja väikelinnadest järjest vähemaks jäänud. neist on võimekus majandusanalüüse koostada ja tulevikku ette näha vähemalt enam-vähem samal tasemel, mis ministeeriumides ja pealinnas tehakse, teine on järjest olulisemaks saav võimekus mõista kogu rohepööret ja kliimaeesmärkide saavutamist. Kui me mõtleme ainuüksi sellele, et meil sellel perioodil on kliimaraha kolm miljardit eurot, siis mina näen, et siin on uus ebavõrdsuse koht teadmiste koha pealt. Olen suhelnud väga paljude omavalitsustega ja ma ütlen jälle, et mõned on väga tublid, teevad kliima-energiakavasid, planeerivad, mõtestavad, aga teised ei ole veel sinna jõudnudki. Nad pole veel isegi taibanud:

või transporti. Tegelikult see puudutab lõpuks väga palju ka ettevõtluse arengut ja töökohti. Mul on küll mure selle koha pealt,

Kui need teadmised ka linnast välja ei liigu, siis me lõpuks järgmisena kuue-seitsme aasta pärast vaatame sellele perioodile tagasi ja siis tuleb jälle tõdeda, et kliimaeesmärkidega tegeldakse pealinna ümbruses ja Tartumaal hästi palju, aga ülejäänud Eesti on olnud loid selles kaasarääkimisel. Aga seal on ka omad põhjused ja neisse tuleb sisse vaadata. Selles mõttes Selles mõttes on, ma arvan, ka see põhimõte hästi oluline. Me ei kirjuta ette ka seda, kuidas valitsus täpselt need meetmed tegema peab, lähtudes kohapealsest vajadusest. See võib vabalt välja näha niimoodi, et mis iganes koostöövorm see on, sul saavad seal kokku kohapealne vajadus

et kõiki neid keerukaid protsesse läbi teha. Pigem on loogika selline: kindlam on seda teha maakonna tasandil või kindlam on teha seda isegi regiooni tasandil. Aga see võiks olla jälle valitsuse enda otsustada. Tähtis on põhimõte.

Rahandusministeeriumist. Regionaalarengu strateegia koostavad nemad Rahandusministeeriumis. Nemad teevad neid aruandeid, eks ju. Ka nemad planeerivad kõiki neid meetmeid, mis peaksid regionaalarengut toetama ja

Kui me vaatame, kuidas kogu seda Euroopa Liidu vahendite rahastust planeeritakse, siis riigil on eesmärgid, need on riiklikud eesmärgid, meil on mingis valdkonnas vaja saavutada mingisugused tulemused, need on meil riiklikes arengustrateegiates kirjas. Seal on tegelikkuses konflikt. Ja see on valikute küsimus. Selles mõttes on konflikt, et riik võib oma eesmärgi saavutada, aga kohapeal teatud piirkonnas võib toimuda sellessamas valdkonnas tagasiminek.

Ehk kogu aeg on valikud.Ja teine asi, kui me läheme ajas tagasi eelmisesse perioodi või üle-eelmisesse perioodi, siis kahtlemata meil tookord oli oluliselt vähem kogemust nende finantsvahendite kasutamisega. Tänaseks on, ma julgen öelda, päris palju analüüse tehtud, tänaseks on päris palju seda uuritud ja tänaseks näitavad numbrid väga selgelt, kuidas need asjad lähevad. Nii peaks häirekellukene kõvasti tilisema ja me peaksime seda asja teistmoodi vaatama. Nüüd on olemas sisend, et teha neid otsuseid teistmoodi. Ja nüüd, ma ütlen, on tõesti tahte küsimus, kas tahte küsimus, kas leidub poliitilist tahet, et mõelda ka selle regionaalse arengu peale, või on lihtsalt prioriteet riigi üldine areng, mis tähendab, et ülejäänud Eestile öeldakse sisuliselt: tšau-pakaa, saage ise hakkama! Sest midagi pole teha pole teha investeeringute koha pealt, eriti kui on investeeringud ettevõtlusesse, Euroopa Liidu vahendid on kõige suurem ressurss, mida me kasutame. Mitte midagi pole teha. Ja kui meil kõige suurem ressurss, mida me laiali jagame, mööda riiki jaotub valesti, siis on tal ka ebavõrdsust suurendav mõju. Indrek

Äsja on nii õiguskantsler kui ka president öelnud ning avalikkuses on olnud diskussioon sel teemal, kuhu me oma riigieelarvega oleme jõudnud. Parlament enam väga täpselt aru ei saa või kohati üldse ei saa aru, mis seal riigieelarves siis tegelikult sees on ja mis mitte.

Kuidas sulle tundub, kas see protsess võiks kuidagi teistmoodi välja näha või on see, kuidas me euroraha kasutame, piisavalt selge nii parlamendi kui ka avalikkuse jaoks ja need vahendid selgelt eesmärgistatud? Aitäh! Põhimõtteliselt seda see eelnõu osaliselt proovib ju teha, seda lünka või puudust tasandada.

kuidas kontrollitakse Euroopa Liidu rahade kasutamist jne. Me saame olla selle poolt või vastu. Ja siis hakkavad tulema meetmed. Siis hakkavad tulema meetmed, põhimõtteliselt valmis meetmed, küll mitte meetmed paberil ehk otsustamiseks,

põhimõtteliselt needsamad põhimõtted, millest lähtuvalt võiks neid vahendeid planeerida. Ja tõesti, strateegiast lähtuv planeerimine on ka väga oluline asi.

Selle koha pealt oleme kummitemplid. Ma arvan, et kui see eelnõu leiab toetust, siis me muudame seda olukorda päris oluliselt. Ja ma arvan, et tuleks kaaluda tulevikule mõeldes ka seda, et

natukenegi seda regionaalselt vaadet tasakaalustada. Aga äkki ta on samal ajal natuke ka ikkagi sihuke lõputu lootmine dopingule? Minu arvates riik on selline struktuur, millel on väga suur võim ja võimsus suunata arengut, tehes iga päev otsuseid, nii nagu Soome on teinud, võttes väga selged eeskujud: kui meil on tulemas tuulepargid, siis me koolitame kuskil välja tuulepargi ehitajaid ja tehnikuid,

tööealised inimesed koonduvad suurlinnadesse, siis maapiirkondadesse jääb niigi vananeva rahvastikuga riigis oluliselt rohkem eakamaid inimesi.

dopingu kohta kaks mõtet. Esiteks, ma arvan, et kui me ütleme, et suuname regionaalarengusse raha rohkem ja teadlikumalt, või vaatame vähemalt, et see tasakaalustatult mööda riiki laiali jaguneks, siis seda selles mõttes dopinguks ei saa nimetada, et see raha on nagunii meil olemas, me seda kasutame, on ju. Pigem on see praegu tugi liiga palju sellistele edasi arenenud või kiiremini arenevatele piirkondadele, mitte aga aeglasema kasvuga piirkondadele. Ja teine dopingu probleem, mis puudutab ka seda uut perioodi,

Ja see on üks suur probleem. See selles mõttes on doping, et kui me võtaksime püsikuludelt ära Euroopa Liidu vahendid, siis suure tõenäosusega selguks, et praegune maksusüsteem ja see, kuidas riik toimib, ei ole järjepidev. Seal on arvatavasti vaja mingeid muutusi teha. Asjaolud läksid teistmoodi – ennustus oli, et neid suuri muutusi on vaja juba selleks perioodiks teha, aga meil on paremini läinud. Nii suurt raha vähenemist pole toimunud, pigem on kriisid ja rohepööre meile võimalusi juurde andnud, aga järgmiseks perioodiks tuleb midagi kindlasti kindlasti ette võtta, sest sellise dopingu peal ka kaua ei püsi. Heiki Hepner, teine küsimus, palun!

Aitäh! Puidu rafineerimise tehas konkreetselt, no eks see on siis selle hetke valik, kuidas või mismoodi seda teha tahetakse.

kui neid asju tehakse. Aga kogu selle rohepöörde kontekstis, ma arvan, on väga oluline siin neid põhimõtteid otsustada. Seesama asi, mis ma ennist juba mainisin, lisaks nendele põhimõtetele, lisaks raha suunamisele piirkonda, tähendaks selliste põhimõtete heakskiitmine ja nende järgi toimetamine ka seda,

Ilmselgelt on riigil analüüsivõimekus ja ettenägemisvõimekus mõnes valdkonnas parem kui omavalitsustel või maakondades omavalitsusliitudel ja arenduskeskustel, seetõttu me saame seda toetada. Rohepööre. Ma arvan, et tegelikult on väga palju valdkondi või tegevusi, mis võiks maapiirkondades ka seda efekti anda. Ma lihtsalt mõtlen näiteks Järvamaa peale – suurfarmid

Suur aitäh eelnõu tutvustamise eest! Ma võin öelda, et teatud ministeeriumides, näiteks Sotsiaalministeeriumis, on siiski olnud sellist vaadet, mis arvestab

Siin on ka näide toodud: 2018. aasta aprilli seisuga ligemale 80% toetustest, mis puudutasid maaelu arengukava elluviimist, läksid väljapoole Harju‑ ja Tartumaad.

mõndagi] valesti läinud. Ega ei saa ju öelda, et mõni ministeerium on teinud varem meetmed selliselt, et tahaks anda ainult Tallinnale ja Tartule või Harjumaale ja Tartumaale. Ei ole. On tehtud sellessamas loogikas, et on üleriiklik konkurents, ja heas usus, et nüüd kõik

taotleti see raha ära. Ja kahjuks olid enamik taotlejatest pigem Tallinna linna korteriühistud, kes olidki võimekamad, suuremad jne. Pangast oli neil kergem laenu saada, kõik asjad, kõik projektid olid valmis, vajutati seda nuppu ja küsiti see raha ära.

Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Austatud eelnõu 390 ettekandja! Ma kõigepealt tänan teid väga põhjaliku tutvustuse eest ja ka väga heade vastuste eest siin saalis, aga mul on ka küsimus. Kui Riina Sikkut küsis tallinlasena, siis mina küsin tartlasena. Kuidas on ikkagi tagatud piirkondade õiglase kohtlemise põhimõte raha suunamisel? Ja kui me hakkame mingeid piirkondi eelistama, siis kas see ei riku võrdset kohtlemist? Ma loodan, et te oskate sellele küsimusele hästi vastata. Aitäh! Austatud Nii nagu ma ütlesin, see põhimõte peaks olema nii, et võrdseid koheldakse võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Ehk siis neid, keda on vaja aidata ja toetada, toetatakse rohkem,

linnadesse kolitakse, tuleb juurde ehitada taristut, tuleb ehitada uusi kodusid, hooneid ja kõiki selliseid asju, mis meil üle Eesti juba niikuinii olemas on.

tegelikult väiksemad koolid ja hariduse rahastamine või õpetajate puuduse probleem, millest väga palju räägitakse. Meil põhimõtteliselt on põhikoolid üle Eesti alles jäänud, aga kuna paljud inimesed on kolinud linnaregioonidesse elama, siis sinna on tulnud rahvast juurde, sinna on tulnud noori peresid juurde ja lapsi juurde ning selle tulemusena on avatud päris palju koole ja avatakse ka edaspidi.

Kas see 10% ühtekuuluvusfondist on siis niimoodi klatitud, et see on see õige, siis süda seisma ei jää ja raha ei jää kasutamata, või võiks äkki olla 20% või 5%? Kust see 10% võetud on? Aitäh! See 10% on eelnõu esitajate analüüs ja tunnetus. Minu enda isiklik arvamus oleks see, et loomulikult see number peaks olema suurem.

Kui see sinna juurde arvestada, siis arvatavasti seal seda efekti on. Teadustööd selle kohta pole teinud, milline see summa täpselt olema peab, aga see on selline põhimõtteline poliitiline valik.

Mul on selline küsimus. Siin enne Peeter ka küsis, kas 10% on palju või vähe. Eks see ole alati vaataja silmades. Aga eesmärk on ettevõtluse arendamine ja töökohtade loomine.

Nüüd, milleks konkreetselt seda raha kasutada? Tegelikult peaks valitsus piirkonna vajadusi arvestades kohapealsete inimestega selle tulemuseni jõudma. Aga põhimõte

mis püüab võtta mingisuguse Eesti keskmise. See tähendab, et Tallinnas võib liiga väheks jääda ja Valgamaal võib liiga palju neid nõudmisi olla. Me võime aga sedasama meedet teha ju ka selle loogikaga, et

Aitäh, auväärt eesistuja! Hea Lauri! See on kahtlemata väga vajalik algatus ja eelnõu. Ma hakkasin mõtlema, et kui me 30 aastat tagasi oma riigi taastasime, siis oli meil kõigil unistus, et võiks elada vähemalt sama hästi kui Euroopa Liidus või toonases Euroopa Ühenduses. Toona tundus see kahtlemata ilus unistus. Nüüd, 30 aastat hiljem me pealinnapiirkonnas elame üle Euroopa Liidu keskmise, samas ülejäänud Eesti on sellest veel väga suure sammu kaugusel. Minu arust meil võikski olla selline rahvuslik eesmärk, et me järgmise kümnendiga aitame ka ülejäänud Eesti järele, nii et elaksime üle terve Eesti vähemalt Euroopa Liidu keskmisel tasemel. Kuidas see eelnõu aitaks kaasa selle eesmärgi saavutamisele? Aitäh, Aitäh, lugupeetud Juske! See tuletas mulle meelde, et mul jäi vastamata Peeter Ernitsa küsimuse teisele poolele või õigemini esimesele poolele. Mul nüüd tuli meelde,

üks väga lihtne järeldus, mida tegelikult peaks arvestama ka siin, meil Eestis, ja seda me kõik teame – vanarahvas või ma ei tea, kes seda juba ammu on kasutanud –, see on see, et kett on ikkagi nii tugev, kui tugev on keti kõige nõrgem lüli. Ehk muu maailma praktika

ühel hetkel pead võib-olla hakkama rohkem toetusrahasid sotsiaalvaldkonda või mujale nendes piirkondades suunama ja siis seal tekivad sellised reaktsioonide ahelad või sündmuste ahelad, mis võib-olla ei võimalda selles

kui me jätkame pealtvaatamispoliitikat ja kõik koondub Harju- ja Tartumaale – siis jääb süda seisma. Ja see küsimus, et kas ...

sest nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu vahendid on ühed suurimad ressursid, mida riik saab investeeringute ja arengu suunamiseks kasutada. Kui me neid ei kasuta teadlikult ka regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks, siis ega meil ei ole väga palju mingeid muid vahendeid, mida kasutada. Enamik meie maksudena kogutavast rahast on ju ka põhimõtteliselt ära otsustatud, ega seal mingisuguseid selliseid sadades, sadades, sadades või miljardites algatusi toimunud ei ole ja suure tõenäosusega on neid ka väga raske teha. Nii et lihtsam on Euroopa Liidu vahendeid õigesti suunata.

mis tähendab, et võib-olla hea seltskond Tallinnas taotleb seda, et saaks pintsakule nööbi külge õmmelda, aga sarnane MTÜ on seal kuskil meie lõunaosariikides, kus nemad soovivad jälle nööbile pintsakut juurde õmmelda.

Ja ma isiklikult arvan, et väga raske on mõelda, et mõni kergliiklustee läheb ettevõtluse arendamise meetmete alla. See on ikkagi pigem selline klassikalisem lähenemine,

Aga ma tahaks lihtsalt öelda, et kui meil ei ole tasakaalustatud mõtlemist ja sotsiaal-majanduslikke analüüse kõikide nende asjade aluseks, siis me ei saavuta tegelikult midagi. Meie eufooriline loodushoid on viinud meid selleni, et me

Ilma häbenemata ma julgen seda öelda, olen seal käinud ja näinud neid asju. Ja mul on väga kurb tegelikult. See on ilma mõtlemata tehtud asi.Aga asi.Aga ma tulen nüüd selle juurde, et juttu oli meetmetest ja sellest, kas neid üldse on. Tegelikult meetmeid on ju praegu väga palju. Iseasi on see, milliste reeglite alusel need meetmed saavad paika. Minu küsimus. On Euroopa Liidu raha, on Euroopa Liidust tulenevad reeglid ja eesmärk on väga õige, aga sageli juhtub praktikas nii, et välja kukub nagu alati. Mis annaks kindluse, et selle eesmärgiga saavutatakse oodatud tulemus, ja mida me peaksime arvestama, et tulemus tuleks, kui see seadus tuleb? Aitäh!

See on kõige esimene eeldus. Mul hetkel ei ole põhjust kahelda, miks meil siin saalis näiteks seda tahet ei võiks olla ja miks valitsusel seda tahet ei võiks olla, kuigi ma tean, et

Aga ma arvan, et põhimõtted võiksid olla need, mis viivad kogu selle protsessi ikkagi sellele rajale, et need meetmed ja hoiakud kujuneksid õigesti.

asi, selline otsus üldse peaks jõustuma, vastu võetama, siis mida see praktikas ikkagi tähendab. Võtan oma koduvalla näite, Viimsi vald. Ütleme, see korterelamute näide teil jookseb siit läbi, aga meil on individuaalelamud põhiliselt, korterelamuid on ka, aga need on natuke uuemad kui võib-olla

Aitäh! Tõesti, siin on toodud loetelu, millised omavalitsused ei peaks minema selle loogika alla ja Viimsi on üks neist, sellepärast et ta on Tallinnaga koos selline kuldne ring ja siin arenguga ja majandusarenguga probleeme ei ole, kui me võrdleme Eesti-sisese olukorraga. Nii nagu siin lugupeetud Jaak Juske tõi välja, Tallinnas ikka elatakse Euroopa keskmisest paremini. Eestis on aga väga palju piirkondi, kus elatakse Euroopa keskmisest halvemini. Viimsilt otseselt midagi ära ei pea võtma, sellepärast et neid meetmeid konkreetselt pole mitte keegi välja töötanud. Küsimus on põhimõttes, nende põhimõtete järgi valitsus saab neid meetmeid teha. Saartelt ei pea mitte midagi ära võtma. Ma eeldan, et kui nende põhimõtete järgi käituda, siis saartele tuleb raha juurde. Need piirkonnad, kus on tuge rohkem vaja, peaks seda euroraha rohkem saama.Kuidas seda konkreetselt tehakse, kuidas seda konkreetselt ellu viiakse? Ma arvan, et väga mõistlik on, kui selle otsustab detailsemalt valitsus, kellel on palju palju rohkem teadmisi, palju parem ülevaade ning tegelikult lõpuks ka võimekus kohapealsete esindajatega läbi rääkida ja arutada, mis selles piirkonnas vajab rohkem toetamist ja mis mitte.

toetusmeetmete põhiprobleem siiamaani Eestis on olnud selles, et võimekamad võtavad selle raha ära suures osas ja vähem võimekad ei jõuagi selle rahani. Juhtumisi asuvad need võimekamad Harjumaal ja Tartumaal ning selle tõttu lihtsalt Euroopa Liidu vahendeid koondub rohkem nendesse piirkondadesse, kus läheb juba niigi hästi. Aga see võimendab regionaalset ebavõrdsust veelgi.

siis regionaalpoliitika põhiinstrument ei ole Euroopa jaoks euroraha juba enam ammu. Siin on projektidel hoopis teistsugused kõrgemad nõudmised ja mahud. Seda raha lükata Tallinnast kaugemale, mis ei ole ju üldse

on oluliselt väiksem kui see ambitsioon, mis tegelikult valitsusel on. Selles mõttes on tegemist ka lahtisest uksest sissemurdmisega. Me tahame ette kirjutada valitsusele midagi, mis on tema jaoks teoorias vähe, aga me muidugi ei tea, mis on lõpptulemus. Lõpptulemuseks võib osutuda selle raha rakendamine seal, kus inimesi väga ei ela. See on ju tegelikult see regionaalpoliitiline tõsiasi. Nii et see võib osutuda ka

et riik lahendab seda oma kohalikust maksurahast. See kõik on hästi selline, ütleme, peenmehaanika. Brüsselist siin järelevalvet teha on ebapraktiline. Ja ka endale ette kirjutada neid reegleid, mis Brüsseli kontrolli all olevast rahast tuleb – no ei ole nagu praktilist põhjust. Eraldi argument on see, et Euroopa

aga kindlasti on seotud aktiivsema majandustegevuse ja rahvastiku tihedusega. Me võime öelda, et ebavõrdsus suurenes, aga tühja ta suurenes, sellega lihtsalt tehti midagi praktilist ära. ära. See ei tähenda näiteks, et kaugemad kodanikud ei saaks Tallinna või Tartu lähedal projektide realiseerumise korral tööd või kasu nende realiseerumisest.

See on olnud ju teadlik üle-eestiline jaotus. Eestit vaadataksegi tervikuna, vastavalt sarnastele põhimõtetele ja eesmärkidele.

mida Euroopa Komisjon on Eesti jaoks kinnitamas, on mõeldud ka seminarid ja juhendmaterjalid jms asjad, et ikkagi see raha oleks kättesaadav regiooniti.

on liiga puine ja latt natukene madal. Seejuures, selle puise meetodi juures Euroopa raha on natukene puine, kui läheb ikkagi konkreetse abikõlblikkuse ja kokku lepitud reformisuundade poole. Riik ise saab olla siin palju paindlikum. Samas, kus on Euroopa raha kasutamise paindlikkus, sellele mõeldakse ka. Kuna ei ole veel kokkuleppeid, siis saab rääkida alles analüüsidest ja mõtlemisest ja vaidlustest, mida me ka ergutame ametkondi tegema. Näiteks, regionaalkomponent saaks lisaplusspunkte, kui läheb projektide kaalumiseks ja valimiseks. See ei peaks olema absoluutne, aga need on lisaplusspunktid.

protsentuaalselt lisapanus Euroopa eelarvest suurem.No vot. Ja veel kord: ega idee väga uus ei ole, aga samas on see väga õilis, lihtsalt see instrument ei leidnud komisjonis

riigikoolide, riigigümnaasiumide või tervishoiu kohta, on ka võimalik üleriigiliselt kokku leppida. Aga praegusel hetkel tundub küll, et kes võimul on, selle omavalitsusustesse suurem raha läheb.

näitel, sinna, kus on väga palju mitterohelist ja kus on väga palju inimesi. Sedapidi ainult saab muutusi. Tallinna Haigla puhul saab küsida,

See haigla on kindlasti üks vaieldavaid projekte. See, et see on Tallinnas, regionaalset kaasa ei aita. Kuid kui reformide mõjususe peale mõelda, siis see, et meditsiin läheb järjest kallimaks ja ja erialaliselt keerulisemaks ning koondub sinna, kus on inimesed, on taas selline näide üleriigilisest reformist. See, et Tallinn ja Tartu on siin paremas seisus kui

Aga jah, kas on ideaalsed? Kindlasti ei ole Euroopa raha kasutamisel väga palju asju olnud ideaalsed. Ise olen kritiseerinud vastavates ametites küll Euroopa raha kasutamise ebatõhusust ja seda, et tema kurssi võetakse kuidagi teisiti. Ei pea läbi mõtlema, sest see on Euroopa raha ja peaasi, et see ära kulub. Aga isegi selle ärakulutamisega tekkivad probleemid, kui teda suunata pisikesse ahtasse pilusse.

Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Väga tabavalt ütles üks Riigikogu liige tänasel arutelul: see on appikarje. See ongi appikarje. Kui me vaatame kõiki uuringuid – nii neid uuringuid, mida riik ise on tellinud, kui ka neid uuringuid, mida ülikoolid teevad –, siis me näeme, et Euroopa Liidu vahendid, struktuurifondide raha ja kõik muud vahendid mitte ei ole vähendanud ebavõrdsust Eesti piirkondade vahel, vaid vastupidi, on seda suurendanud. Ja kui me vaatame üleüldiselt selle Euroopa Liidu toetuse ideoloogiat,

Selleks, et me kõik elaksime sellel tasemel, nagu täna siin juba kõlanud on – Euroopa Liidu keskmisel või veel paremal tasemel.Sama tasemel.Sama põhimõte võiks ju kehtida ka Eestis. Kui me jagame meile antavat abi Eestis erinevatele projektidele ja algatustele, eri piirkondadele, me peaksime mõtlema ka selle peale, et ka Eesti piirkondade areng oleks tasakaalustatud ning et me kõik Eesti eri nurkades elaksime enam-vähem sarnast sarnast elu sarnastes elutingimustes ja omaksime sarnaseid võimalusi arendada elu oma linnas või oma vallas.Me

Juba mainitud Tallinna Haigla taustal on see väga väike raha. Aga see raha aitaks sotsiaaldemokraatide arvutuste kohaselt tekitada tuhandeid töökohti maapiirkondades või muuta rohkem tasustatavaks olemasolevad töökohad. See on väike pisku, mida me saame teha selleks,

kuidas on võimalik teha ära suuri asju väikse rahaga. Eelkõneleja rääkis siin sellest, et Euroopa Liit ei soovi väiksemaid projekte, ei soovi väiksemaid asju. Euroopa Liit soovib suuri muutusi. Head kolleegid! Eesti piirkondade tasakaalustatud areng ongi suur asi, see ongi suur muutus, mida me peaksime saavutama. Rahandusministeerium koostab regionaalarengu strateegia ja seab eesmärke, kuidas peavad arenema meie piirkonnad. Rahandusministeeriumi teine korrus koostab Euroopa Liidu vahendite jaotuskava. Siis nad saavad kokku keskmisel korrusel ja raporteerivad üksteisele. Ühed ütlevad, me kulutasime kogu raha ära, meil läks hästi, aga teised ütlevad, et regionaalarengu strateegia eesmärgid ei ole saavutatud. Vaesemad piirkonnad on läinud veel vaesemaks ja rikkamad piirkonnad on läinud veel rikkamaks.

Põhimõtteliselt kõik meetmed peavad ju ütlema meile, kuidas nad mõjutavad regionaalset arengut, aga kui me vaatame neid, siis enamasti mõju regionaalsele arengule on neutraalne: ei lähe hästi, aga ei lähe ka halvasti. Kokkuvõttes kõik need meetmed annavad meile tulemuse, kuid olukord regionaalse arengu aspektis läheb aina halvemaks ja halvemaks. See ei ole appikarje ainult siit saalist, see ei ole appikarje ainult piirkondadest ... Palun lisaaega kolm minutit. Palun! Kolm minutit. Aitäh! See appikarje tuleb teadlastelt, appikarje tuleb ülikoolidelt, appikarje tuleb ka sellestsamast riiklikust regionaalse arengu strateegia seirekomiteest.

Siin kõneldi sellest, et uuel perioodil proovitakse lisapunkte rakendada regionaalmeetmete puhul, proovitakse kaasrahastust diferentseerida. Kuid sotsiaaldemokraadid ei soovi proovida, sotsiaaldemokraadid pakuvad konkreetset lahendust, mis töötab. Sest meie, nagu kutsus üles meid president, ei soovi tagaistmel sõita ja oodata, millal valitsuse ametnikud toovad meile need meetmed. Me soovime proaktiivsed olla ja ennetada

kuidas miljard eurot läks Riigikogust kaarega mööda, et suuri muutusi teha Tallinna liiklussõlmedes ja Tallinna haiglasüsteemis. Kui palju sealt piirkondadesse jõuab? Mitte väga palju. Head kolleegid! Kutsun üles toetama sotsiaaldemokraatide pakutud otsuse eelnõu, et ka Riigikogu liikmete hääl kostaks sellel teemal, kuhu suunata kas kas või väike pisku nendest miljarditest, mida Euroopa Liit meile annab, et arendada meie piirkondi. Siis me ei peaks häbiga peeglisse vaatama, et juhtus nii nagu alati. Aitäh! Ja nüüd Isamaa fraktsiooni nimel Heiki Hepner. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Regionaalpoliitika on vaieldamatult meie riigi arengu arengu seisukohalt ülioluline. Kõnealune eelnõu üritab kerkinud kitsaskohti lahendada ja on selles mõttes tunnustamist väärt.

võibki nii olla. Kui eesmärk on vähe ambitsioonikas, siis tegelikult tasuks ambitsiooni juurde lisada. Ma toon lihtsalt mõned märksõnad.

teisalt vastukaaluks kohalikud teed ja kiire internet. Me näeme, et meil on vaja maal töökohti luua. Me näeme, et meil on vaja, et inimesed tuleksid taas maale. Teeme need otsused siis lõpuks ära. Teeme need teed korda ja ehitame selle interneti lõpuks välja. Ja kasutame selleks neid regionaalseid vahendeid. Ma

teede rahastamiseks eraldatud alla 30 miljoni euro. Eesti Linnade ja Valdade Liit on näinud, et miinimumsumma peaks olema vähemalt 45 miljonit eurot.

Jah, ega mul ei ole midagi selle vastu, kui me Tallinnas teed korda teeme, aga see ei tohi toimuda maapiirkondade arvel. Teeme need tööd ja teed lõpuks korda. Ma olen tõesti nõus selle väitega, et siin annab üht-teist timmida, mõeldes kas või rohepöörde peale. Ja siin ma tooksin tõesti jälle sellesama näite. Me teame, et on tulnud ettepanek Ida-Virumaale ehitada puidu rafineerimise tehas. Paneme nüüd vastukaaluks sellele Linnahalli. Kumb on Eesti rahvale regionaalarengu seisukohalt olulisem? Pole kahtlustki, pole mitte mingisugust kahtlustki. Nii et minu üleskutse on küll see: ärme hääletame seda eelnõu välja, vaid menetleme seda edasi, teeme selle paremaks ja suurendame ambitsiooni.

Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku otsuse eelnõu 390 esimesel lugemisel tagasi lükata ja see on meil vaja nüüd läbi hääletada.

Juhtivkomisjoni ettepanekut toetas 44 Riigikogu liiget, vastu oli 24. Otsuse eelnõu 390 on esimesel lugemisel tagasi lükatud.

Meil on neljapäeval päevakorras väga tähtis punkt, nimelt Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?" arutelu. Ettekandjaks on seal tervise- ja tööminister Tanel Kiik, teiseks ettekandjaks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja COVID-19 teadusnõukogu liige Peep Talving, samuti Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiiniinstituudi professor ja COVID-19 teadusnõukoja juht Irja Lutsar. Täna hommikul teatas aga Riigikogu esimees Jüri Ratas pidulikult, et meil siin küsimuste esitamise aeg olulise riikliku tähtsusega küsimuse arutelul on piiratud 15 minutiga. See oli äärmiselt kummaline ja mõistetamatu paljudele Riigikogu liikmetele, sest teatavasti see arutelu

teha. Probleem on tekkinud sellega, ma tahan seda rõhutada, et avalikud arutelud on siiski mõeldud eelkõige poliitilise debati pidamiseks, mitte ainult ettekandjate kuulamiseks.

Mida see tähendab? See tähendab seda, et praktika kohaselt Riigikogu juhatus teeb nii, nagu ettepaneku esitajad on selle serveerinud. Ja nüüd me olemegi selle 15 minuti juures. Mida saab selle 15 minutiga teha? Saab teha ainult seda, et küsida saavad üks, kaks või kolm inimest ja ettekandjal on põhimõtteliselt võimalik vastata nii kaua, kui ta tahab. Ehk kui küsijateks on Keskerakonna fraktsiooni inimesed, kes jõuavad nobedate näppude voorus ette, siis

noh, nimetame seda läbirääkimisteks –, aga need on ikkagi sõnumid, mida see läbirääkija või sõnavõtja välja toob, mis aga ei kajastu ettekandja tegelikult öeldud vastustes küsimustele, mida ei ole võimalik esitada. Olen seisukohal, et see ei ole arutelu selle üle, kuidas jõuda piirangutevaba Eestini, vaid olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu puhas kastreerimine. Ma julgen seda sõna kasutada, sest poliitilist debatti siin ju ei eksisteeri. Ilmselgelt on see eesmärk lasta ettekandjatel kõneleda nii palju, kui nad soovivad, 15 või 20 minuti jooksul, ning sellega jätta mulje, et me oleme teinud kõik ja piirangutevaba Eestit ei ole võimalik hetkel teha. Teine eesmärk on muidugi vältida sellel teemal poliitilist debatti. Aitäh teile, Keskerakond! Aitäh teile selle "poliitilise debati" eest! Eesti rahvas on teile ülimalt tänulik selle eest, et te saate seda debatti sellisel kujul pidada.

Tänase seisuga Riigikontroll ei ole analüüsinud, mis sealt välja tuli. Aga on küll analüüsinud nüüd väga värskelt,

Eestis on 839 kanti, st selliseid kohti liitunud omavalitsustes, kus peakorterini või vallamajani on üle 25 kilomeetri.

viis aastat hiljem. Küll on praegu tehtud katse nendest kantidest, kaugetest paikadest. Ja mis siis välja tuleb? Tuleb välja niimoodi, kui väga lühidalt võtta, et kõigepealt ühinemislepingute

või jätkata. Riik ei ole siin küll midagi praegu teinud. Aga kui ma täna regionaalministrilt küsisin, siis ta vähemalt ütles, et peaks tegema midagi, et oleks mingigi tugi. Sest laste arv ääremaadel või nendes nendes kohtades, mida nimetatakse kantideks, loomulikult väheneb. Nii et see on üks selline moment. Aga huvitav on muidugi vaadata erinevaid teenuseid, kuidas nendega on läinud. Vaadati Saaremaad, üks vald,

Mis veel? Vaatame näiteks sotsiaaltoetusi. Noh, kui olid väiksemad vallad, olid sageli sotsiaaltoetused palju suuremad kui suurtes. Ütleme, supp on läinud lahjemaks.

Teehoiud on ka väga erinevad. Näiteks, Piirissaarel ja Saaremaal, hiiglaslikul, on poole võrra vähenenud, ääremaadel, aga Pärnu – Pärnu on teatavasti maailma üks suuremaid linnu territooriumilt seal on suudetud millegipärast hoida ühel tasemel. Hiiumaa ka, muuseas, et olla aus. Nii et kui vaadata, väga erinevad on. Näiteks vaatame Saaremaal ehituslubasid, seal on tähtaeg 55 päeva ja kogu moos, aga enne oli Kihelkonnas 40, Laimjalas 20, Leisis sai 15 päevaga hakkama,

Jaa, stenogrammi huvides: siiski kell on 18.25, esmaspäevaõhtune aeg. Tänan kõiki Riigikogu liikmeid. Kohtume homme kell 10.